Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad sednice Prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Četrnaestom osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 102 narodna poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim vas da ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 117 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: prof. dr Mirka Lukić Šarkanović, Uglješa Marković i Branko Ružić.Nastavljamo zajednički načelni i jedinstveni pretres.Reč ima narodni poslanik Aleksandar Ivanović. Zahvaljujem.Uvažene kolege, poštovani građani Srbije, način na koji se vodi ova sednica, a pre svega način na koji ste skrojili dnevni red, gde imamo red deklaracije, red kanalizacije i jedno 40, 50 redova zaduživanja, i to što insistirate da se priča, isključivo samo o deklaraciji, meni govori da je ovo ništa drugo nego mađioničarski trik. Znate ono kada mađioničar pokazuje nešto levom rukom on nam skreće pažnju, a desnom rukom izvlači novčanik iz džepa.Dakle, džepa.Dakle, ono što pokušavate da sakrijete od građana Srbije jeste da se danas zadužujete za novih tri milijarde evra. Ono što je posebno specifično i to moramo da istaknemo za ove infrastrukturne projekte ne uzimate kredite između narodnih finansijskih institucija, već kredit uzimate od komercijalnih banaka. Dakle, kada kredit uzimate od međunarodne finansijske institucije kamatna stopa je 1% do 2%, kod komercijalnih banaka je to 8% i 8% i preko 8%.Ima još jedna specifičnost, kad kredit uzmete od međunarodne finansijske institucije postoje vrlo jasni mehanizmi kako se kontrolišu tokovi tog novca i onda je dosta teško da inicijalne cene tokom izvođenja radova napumpate na astronomske, a ako uzmete kredit od komercijalne banke, platite 8%, onda vas niko ne pita kako trošite taj novac, a čuli smo da neki od vas za rođendan potroše milion evra, tako da lako je zaključiti u kom pravcu i gde odlaze ti novci.Dakle, to da pričate jedno, a radite drugo ste savršeno uspostavili i na Kosovu i na Metohiji. Deset godina zaluđujete ovaj narod da vodimo nekakvim rezultatom od 5:0,

Dali ste, gospodo, „Gazivode“, eno tamo vam patroliraju ROSU specijalci sa dugim cevima i, ne samo to, jednom od vaših saradnika, rekao bih, najbližem saradniku predsednika Republike Srbije su zaplenili vikendicu od tri miliona evra. Pazite, vikendicu od tri miliona evra.Jel se sećate, gospodo, onoga – ja vam garantujem da vas neće loviti kao zečeve? E, pa, love ih kao zečeve. Izloženi su građani Kosova i Metohije najbrutalnijem teroru Aljbina Kurtija i šta je naš odgovor na sve ovo? Usvajamo neku deklaraciju na tri A4 strane. Jel to odgovor građanima Kosova i Metohije? To je velika sramota za sve vas.Ne mogu, a da se ne dotaknem i litijuma, uprkos vašem nastojanju da zabašurite tu temu, ona prožima sve naše diskusije i tri dana sam vas prethodna slušao. Neverovatna argumentacija, kako je to neviđena razvojna šansa Srbije. Ministarka Đedović se sada setila dozvole za istraživanje, sad se setila izmene zakona iz 2006. Gospodin Dačić se u svom maniru setio i Supermena koji ne sme da sleti u Loznicu. Gospodo, zašto se Supermena niste setili u decembru prošle godine kada ste izašli pred građane Srbije i tražili podršku?Gospođo podršku?Gospođo Brnabić, vi ste tada rekli da ste stavili tačku. Na šta ste tačno stavili tačku kada ste građanima Srbije rekli, kao predsednica Vlade u tom trenutku, da je za Vladu Republike Srbije stavljena tačka na pitanje projekta „Rio Tinta“?

kao opozicione poslanike, niti biračko telo koje glasa za nas, niste čak ni one ljude koji su 12 godina zgroženi načinom na koji upravljate ovom državom, ali iz pogrešnog razloga veruju da njihov glas neće promeniti ništa i ne izlaze na izbore. Vi ste, gospodo, pre svega, prevarili vaše birače. Vi ste njima rekli da je za vas projekat „Rio Tinta“ prošlost, uzeli mandate, a danas vidimo kako se ponašate.Zato upućujem poruku, poštovani građani Republike Srbije, i pre svega vi koji ste glasali za SNS, imate primer Valjeva, Arilja, Bogatića, Kosjerića, topla preporuka je – uzmite svoju decu, izađite na mirne proteste, nije ovo pitanje njih ili nas, vlasti ili opozicije, ako zabodu jedan ašov biće prekasno, onda će biti nebitno ko je na čelu Srbije, a nema časnijeg načina da iskažete svoj patriotizam, nego da se borite za čist vazduh, zemlju i vodu i da to ostavite svojoj deci. Hvala.

član 107. dostojanstvo Narodne skupštine.Mislim da ste morali da reagujete, možda vam nisu poznate te informacije, ali kada je kolega govorio o tome, o odbrani Kosova, možda ne znate on je rasprodao kompletnu imovinu porodičnu na Kosovu i Metohiji, stanove u Mitrovici, da bi se prebacio na Vračar i sa Vračara brani Kosovo. Čovek je bio predsednik Skupštine opštine Vračar.Dakle, kao što imate vračarske Crnogorce, sada imate i ove vračarske profesionalne Srbe sa Kosova koji će da nam drže predavanja o tome kako treba i zato ste morali da ga prekinete.Drugi razlog razlog zašto ste morali da ga prekinete je taj što su ovi ljudi menjali zakone u korist Rio Tinta. Oni su menjali zakone 2006. godine, oni su menjali zakone 2011. godine da bi onaj ko istražuje mogao i da eksploatiše rudu.Dakle, kada govori o tome da je neko lobista Rio Tinta i radi za Rio Tinto mora da pogleda kolege oko sebe i tu će da nađe sve one koji su zakonodavstvo ove zemlje menjali u korist Rio Tinta.Tako obratite pažnju na te detalje, da nam ne drže predavanje i patriotske govore oni koji su sve na Kosovu rasprodali da bi došli na Vračar i da nam ne drže predavanje od Rio Tintu oni koji su za Rio Tinto menjali zakone ove zemlje. Hvala.

Radomir Lazović po Poslovniku.Izvolite. sada.Dakle, šta se desilo sada? jel ovo po Poslovniku ili je replika? Ako je po Poslovniku koji član, kako je povređen, šta je problem. Ako je replika onda mu skinite vreme, odnosno ne

Hvala puno.Poštovana predsednice, poštovani narodni poslanici, građani Srbije, prethodnih dana se mnogo puta pominjala životna sredina i ekologija, s toga moram da uputim građanima Srbije u stvarno stanje kada govorimo o rudarenju litijuma, kada govorimo i zaštiti životne sredine, projektu Rio Tinta, ali isto tako i o svim razvojnim projektima koji se događaju, a tiču se zaštite životne sredine.Već mnogo puta smo ponavljali da ćemo biti bez kompromisni kada govorimo o zaštiti životne sredine kada je projekat Rio Tinto u pitanju i da će nam zdravlje ljudi, životna sredina biti imperativ.Sve ovo što smo čuli prethodnih dana ovde u sali je svakako bilo zastrašivanje građana, dakle, bez činjenica i bilo kakvih zvaničnih dokumenata. Dakle, sve zarad jeftinih političkih poena.Moram poena.Moram da istaknem da ćemo mi insistirati na najsavremenijim svetskim standardima, da ćemo u cilju toga čak i zakone uskoro donositi koji će biti rigorozniji kada se govori o zaštiti životne sredine.Moraju građani Srbije da znaju da je litijum izuzetno važan faktor za e-mobilnost, dakle, kojoj svi i težimo, s toga se i trudimo da popravimo kvalitet vazduha, s toga se i trudimo da dajemo subvencije za električna vozila, sve kao jednu od mera poboljšanja kvaliteta vazduha. vazduha. Dakle, litijum omogućava zeleni razvoj, što je takođe jedan od glavnih ciljeva zelene agende, i omogućava nam put ka zelenoj budućnosti.Dakle, svakako da nećemo pristati ni na šta bez poštovanja evropskih standarda i sve ovo što slušamo svakodnevno plašenje građana, iznošenje neistina i laži, naravno da ćemo mi prvi biti koji hoćemo da zaštitimo građane Srbije i koji su nama najvažniji, jer mi se ponašamo odgovorno. Naravno da smo pominjali i to koje doveo Rio Tinto u Srbiju.Možda su neki od od vas sada čuli i to nam spočitavaju, ali svakako da nije to ni SNS, niti ova vlast i svi ti koji su sada najglasniji protiv Rio Tinta i rudarenja litijuma su upravo doveli litijum u Srbiju, odnosno Rio Tinto u Srbiju, menjali zakone i pravilnike, a ono što što je najvažnije da je 26. januara 2012. godine, kada je tadašnja Vlada donela Strategiju o upravljanju mineralnim sirovinama, procenila tada da će 2020. godine učešće u proizvodnji litijuma iz Srbije činiti preko 10% svetske proizvodnje i preko 90% proizvodnje i preko 90% proizvodnje u Evropi.Dakle, tada su se ponašali kao da su već imali rudnik i kako da se već eksploatisalo.Poštovani građani Srbije, kada govorimo naravno i o polju Jadra i tom okrugu, morate da znate da smo mi ti koji smo dokazali da se brinemo o zaštiti životne sredine, da smo otpad iz fabrike viskoza koja je zakatančena 2005. godine mi uklonili istorijski opasan otpad. Niko tada nije organizovao proteste protiv toga da se uklone burići koji su bili potpuno već popucali i uticali na kvalitet vazduha, vode i zemljišta, da smo mi ti koji smo potpuno rekultivisali jalovište „Zajače“, da smo mi ti koji sada gradimo regionalni centar „Kalenić“ upravo kako bi taj region imao po najsavremenijim standardima upravljanje čvrstim otpadom, a kako bi mogli i nakon toga da zatvorimo nesanitarne deponije u svih tih 15 opština.Dakle, poštovani građani niko neće dozvoliti ništa da se radi u ovoj zemlji bez poštovanja svih ekoloških standarda, kako domaćih, tako i svetskih i nemojte da potpadnete pod uticaj zastrašivanja, nemojte da reagujete na laži, nemojte da na osnovu pretpostavki donosite bilo kakvo mišljenje. Sačekajte da se izradi studija, da se preda studija. Tada možemo da svi komentarišemo na tu temu i šira javnost, a pre svega ono što svi očekujemo eksperti i ljudi koji su adekvatni da komentarišu na tu temu. Član 104. gospođo Brnabić, je povređen.Želim ovom prilikom da iskoristim i ovo vreme da vas pozovem na jednu izložbu – 12 godina ekološki…(Isključen Hvala vam mnogo.Da vam ne bih oduzimala vreme od poslaničke grupe. Građani sa nestrpljenjem očekuju šta imate da kažete u tom trenutku. Hvala vam.Reč ima narodni poslanik Dragana Rakić. Poštovane građanke i građani Srbije, poštovani kolega Aleksandre Jovanoviću, moram da vam kažem svima da nije u Srbiji sve tako crno. Tu i tamo desi se i ponešto lepo.Evo na primer jedna od lepih stvari nam se desila ovde prošle nedelje.Morali smo da slušamo Miloša Vučevića samo 11 minuta dok nije pročitao svoj literalni sastav koji je nazvao – Deklaracija.Na onoj prošloj sednici nismo bili ste sreće. Tamo smo Vučevića morali da slušamo više od tri sata dok nije pročitao jedan drugi literalni sastav koji se zvao – Ekspoze i koga danas više niko ne spominje, niti se seća šta je taj čovek satima ovde čitao u Skupštini.Međutim, ovo što danas imamo i što jeste najveći problem sa ovom deklaracijom to je da je to samo pokrivalica za najnovija astronomska zaduženja građana Srbije.Naime, mi danas prisustvujemo možda jednoj od najskupljih sednica u istoriji srpskog parlamentarizma. Na ovoj sednici ćemo se zadužiti za 1,26 milijardi evra, a isto tako tražićemo da se dve milijarde dolara našeg duga prema Fondu iz Abu Dabija reprogramiraju, pa umesto da ga vratimo do kraja ove godine sa kamatom od 2% mi, jel te, zato što smo tako pametni, tražimo da taj dug vratimo za naredne dve godine po kamati od 4%.Međutim, ovde našim mukama nije kraj. Po oceni Fiskalnog saveta, koji kaže da će se ove godine Srbija morati zadužiti za neverovatnih 6,5 milijardi evra kako bismo pokrili rupu u budžetu, kako bismo vratili kredite i kamate koje dospevaju. Sada ako to malo izračunate i podelite, ispada da se Srbija u jednom minutu zadužuje više od 12.000 evra, tako da nas je ono Miloševo čitanje, sastav od 11 minuta, koštalo neverovatnih 135.000 evra. Zamislite koliko smo se zadužili onomad kada je čitao više od tri sada ovde u Skupštini.Kao što sam rekla, nije sve tako crno, dese se poneke i lepe stvari. Tako smo mi na prošloj sednici saznali da u Srbiji postoji bar jedan pripadnik nacionalne manjine koji je oduševljen Svesrpskom deklaracijom. Evo, iskreno da kažem ja nisam verovala da takvi ljudi postoje među pripadnicima nacionalnih manjina. Ali je kolega Balint Pastor, žao mi je što danas nije tu,

Mađarica. On se toliko uneo u sve to da je bio čak strastveniji i vatreniji od Miloša Vučevića u odbrani srpske deklaracije.Ja sam razumela ono što je Balint Pastor govorio, ja sam razumela da je čovek toliko oduševljen ovom Svesrpskom deklaracijom, da će on to odmah prevesti na mađarski jezik i dati Viktoru Orbanu, da se čovek ne muči, da odmah ima gotov dokument koji bi mogao po ugledu na ovaj naš parlament i mađarski parlament da usvoji, pa mi tamo da čujemo kako su Mađari iz Mađarske i Mađari iz Vojvodine jedno, upravo onako kako smo ovde od Miloša Vučevića čuli, da su Srbi iz Srbije i Srbi iz Republike Srpske jedno.Literarni sastav da bi bio literarni sastav mora da ima i stilskih figura, mora da ima emocija. Moram da priznam da Vučeviću to ni malo ne manjka. Tako da smo mi slušali o nekakvom kišobranu ispod koga treba svi da stanemo, ali samo ako smo Srbi, jer za druge nema mesta. Zatim smo slušali o nekim maglama koje se razilaze, slušali smo o turobnom moru, ali i o duhu letargije i duhu ljubavi. Neko bi rekao da ne može ljubav i radikali da stoje u istoj rečenici, ali u književnosti, kao i umetnosti sve je moguće. Dakle, i to je jedna stilska figura, doduše oksimoron, ali kažem, u umetnosti i književnosti je moguće ono što u realnom životu nije.Tako nije.Tako da je sa stilskim figurama sve u redu. Jedino na čemu bi Miloš Vučević morao svakako da poradi jeste sam završetak njegovog literarnog sastava – zvanog deklaracija. Naime, on je na kraju uzviknuo: „Živelo Kosovo i Metohija, živela Republika Srpska, živela Srbija“. Pitam – da li je ovo neki novi svesrpski pozdrav koji mi sada uvodimo i možemo li mi iz opozicije sada ovako da se pozdravljamo, a da ne budemo proglašeni za izdajnike? Ovako kako je to Vučević sročio, ispada da su ovo tri entiteta, Kosovo i Metohija, Republika Srpska i Srbija. Em što je Vučević razdvojio Kosovo od Srbije, em je tu umetnuo i Republiku Srpsku.Ja nešto razmišljam, a možda Vučević i nije pogrešio, možda je samo naglas rekao ono što se dešava na terenu. Svakako Vučević mora da taj svesrpski pozdrav na kraju malo proširi, pa mora tu da se doda par rečenica. Mora da stoji – živeo Beč, živeo Čikago, živeo Malme. Treba pozdraviti sve one hiljade i hiljade Srba koji danas žive u ovim gradovima, a koje ste oterali iz Srbije zbog vaše radikalske politike. Danas u tim gradovima, u tom Čikagu, u tom Beču, u Malmeu, u Australiji živi više Srba neko na Kosovu i Metohiji. To je rezultat vaše politike u poslednjih 12 godina.Kakvi su radikali kada se dočepaju vlasti, to sigurno iz prve ruke, možda i ponajbolje, može da nam kaže Srđan Milovanović. Naime, Srđan Milovanović je magistar ekonomije, zaposlen u Narodnoj banci Srbije od 2005. godine. Čovek je autor Zakona o osiguranju i svih podzakonskih akata i po tom zakonu i dan-danas se radi u Srbiji. On je, naime, zbog mobinga na radnom mestu tužio nekadašnju radikalku, a danas guvernerku Narodne banke Srbije Jorgovanku Tabaković.Znate šta? Viši sud u Beogradu je dva puta presudio da je Jorgovanka Tabaković kriva za mobing i da Narodna banka Srbije mora Srđanu Milovanoviću da isplati 150.000 dinara. Očekuje se da presuda postane punovažna i da Apelacioni sud to potvrdi. U obrazloženju presude stoji – zlostavljanje koje Milovanović trpi je sistemsko zlostavljanje, s obzirom da ga trpi od visoko pozicionirane pozicionirane funkcionerke gospođe Jorgovanke Tabaković, a koje se sprovodi u dužem vremenskom periodu.Naime, Jorgovanka Tabaković je 2018. od Srđana Milovanovića tražila da radi nezakonite stvari, da lažira podatke vezane za osiguravajuća društva, pa kada nije uspela Milovanovića da primora da krši zakon, onda je odlučila da mu se sveti i da ga zlostavlja na radnom mestu. I to ne kažem ja, to kaže sud.A ja postavljam pitanje – koliko još falsifikovanih i lažiranih izveštaja imamo u Narodnoj banci Srbije? Nedopustivo je da bilo ko, a pogotovo visoki funkcioneri, čini krivična dela i zbog njih budu osuđeni, a pogotovo osuđeni za mobing i maltretiranje zaposlenih. Samo je ovo dovoljno da Jorgovanka Tabaković nikada više ne bude izabrana ni na jednu funkciju, a pogotovo da ne bude guvernerka Narodne banke Srbije. Sramota je da je neko ko je mobingovao i maltretirao svoje radnike, neko ko je ukrao intelektualnu svojinu, plagirao svoj doktorat, ne ko u krajnjem slučaju ne ispunjava zakonsku obavezu da ne bude član nijedne stranke, a pogotovo da ne bude visoki funkcioner, jer članovi stranaka stranaka ne mogu da budu guverneri narodnih banaka. Znači, sramota je da takva osoba bude predlog za guvernera Narodne banke Srbije i da mi danas raspravljamo o tome.Ono o tome.Ono što bih mogla da kažem za kraj, to je da će Aleksandar Vučić uspeti u onome što možda niko nije uspeo. Ne, tu ne mislim na leteće taksije, autobuse i automobile, mislim na to da će nas sve ujediniti da ustanemo protiv kopanja litijuma. Znači, protiv kopanja litijuma u Srbiji danas su i oni koji glasaju za SNS i za njihove satelite, i oni koji glasaju za opozicione stranke, i oni Srbi koji uopšte ne glasaju, i ne samo Srbi, nego svi ljudi koji žive ovde u koji žive u Srbiji su uplašeni jer znaju da ova visoko korumpirana vlast može da potruje čitavu Evropu, a ne samo Srbiju. Hvala. Poslovniku, gospodin Komlenski. Izvolite. Zahvaljujem, predsedniče Skupštine gospođo Brnabić.Po ko zna koji put, nažalost, ali ovaj put drakonski ste povredili član 107. Mene je zaista bilo sramota što sedim u ovom domu i slušam prethodnog govornika da sebi dozvoljava ono što ste vi bili dužni da sprečite odmah, govori i beskrupulozno vređa svog kolegu poslanika Balinta Pastora isključivo na nacionalnoj osnovi.Ovo se nikada nije desilo u ovom domu na ovakav način, ne samo istupi ovakvih protiv onih poslanika koji bez obzira na svoju nacionalnu pripadnost poštuju Republiku Srbiju, znaju šta je dobro i za svoju nacionalnu manjinu ili manjinski narod, zato što znaju šta je dobro i za Srbiju. Nije se desilo ni protiv onih na ovakav način koji su beskrupulozno i u ovom domu govorili protiv Republike Srbije.Ja vas molim, ja mogu vas da razumem, vi ste na početku svog mandata ovde rekli da ćete svima pružiti ruku, ako vi možete da trpite da neko ovako ujeda pruženu ruku, zabrinite se malo da je ne odgrize, jer njima ništa nije dosta.Ovakvim istupima samo potvrđuju da njihova politika od 2000. do 2012. godine uopšte nije bila slučajnost. Oni ne da su imali ideju da opljačkaju Srbiju, oni su imali ideju da Srbija uopšte ne postoji.Ovakav njihov odnos prema Deklaraciji, ovakvo vređanje predstavnika manjinskih naroda, samo zato što poštuju ovu državu, pokazuje koliko oni mrze Republiku Srbiju. Neću ponavljati ovo što je prethodnik rekao. Samo da izoštrimo naše odnose u Skupštini Srbije - sarkastično govoriti o izlaganju nekog poslanika je u redu, ali sarkastično govoriti po nacionalnoj osnovi je uvredljivo, nedopustivo i potpuno neprimereno Narodnoj skupštini Republike Srbije. Samo to sam hteo da dodam.Ne

**Milenko Jovanov** Osim vređanja Balinta Pastora na nacionalnoj osnovi, imali smo još različitih poruka ovde. Jedna od njih je kako su neki ljudi pobegli u Čikago. U Čikago su, koliko znamo, pobegli neki još posle Drugog svetskog rata, to je ta dijaspora koja je malo drugačija od one o kojoj priča koleginica.Međutim, meni je zanimljivo to što su nedavno upravo od koleginice pobegli članovi njene stranke. Dakle, 50-ak članova stranke kojoj pripada koleginica pobeglo je, tako su i rekli, od nje. Evo, ovde ima, ima, citiram: "Danas smo u Izbištu formirali mesni odbor, postali smo jači za 10 mladih koji su spremni da se sa nama bore za normalan život u Srbiji. Za predsednika mesnog odbora izabran je Boško Jovančić a najmlađi član Danilo Bobić, koji ima 18 godina". godina". To je 12. novembar prošle godine.Međutim, u julu ove godine pobegoše oni glavom bez obzira. Kažu: "Ono što nam je plasirala koleginica su najobičnije laži. Program ove stranke ne postoji. Postoji samo lična promocija dotične". I pobegoše ljudi.Svašta smo imali kada su dolazili ljudi u SNS, ali ovo je prvi put da nam se neko javno zahvalio što smo ga primili. Oni su ljudi našli utočište, pobegli od terora i od svega ostalog. Tako da u tom smislu zaista razumem te ljude, kada čujem šta je sve rečeno.A to da su se svi ujedinili da budu protiv litijuma, oni su se ujedinili da se dočepaju vlasti. To sam govorio i prošle nedelje i to je jasno. Njima je ovo tema, dame i gospodo, poštovani građani, na kojoj pokušavaju da se okupe. Dakle, pokušavali su da se okupe na temi korone, pokušavali su da se okupe na tragediju u Ribnikaru, pokušavaju sada da se okupe ovde. Sve što se desi oni će pokušati da zloupotrebe, ne bi li na taj način promenili vlast i dočepali se ponovo funkcije, da ponovo uništavaju našu zemlju.Ja ponovo želim da podvučem - ukoliko je moguće, rudarenja će biti, ukoliko se ispune svi ekološki standardi i to bude apsolutno bezbedno za životnu sredinu i građane. Ništa više i ništa manje od toga. Hvala.

Molim vas, dozvolite narodnom poslaniku, on takođe ima pravo na repliku.On zaista ima pravo na repliku, za razliku od vas koji nemate baš nikakvo pravo na repliku.Izvolite. Predsednice Narodne skupštine, u ovom domu se ponekad zaista stiče utisak da gospoda iz opozicije mute vodu, samo da se ne bi videlo koliko je plitka.Ja zaista smatram da smo mi u proteklih 30 godina, koliko postoji Savez vojvođanskih Mađara, prešli jedan daleki put i zaista smo ponosni na današnju situaciju da mi nismo stranka koja isključivo može da se bavi pravima pripadnika nacionalnih manjina, mi smo jedna ozbiljna regionalna, državotvorna stranka i kada vi budete učinili jedan posto onoga što je Savez vojvođanskih Mađara učinio za ovu zemlju, onda se možete javiti.Takođe, smatram potpuno neprimerenim ovakav jedan istup i zaista bih molio da ukoliko niste pažljivo slušali izlaganje predsednika naše poslaničke grupe, da se sledeći put više fokusirate. Ono što je predsednik naše poslaničke grupe želeo da istakne jeste da smo mi veoma ponosni na našu zemlju što smo, kao i u Mađarskoj, dostigli takav nivo razvoja da pored toga što se bavimo pravima građana u Republici Srbiji, sada Republika Srbija ima snage i ugleda da se bavi i Srbima van Republike Srbije. Prema tome, molio bih vas da sledeći put pažljivije slušate. Hvala vam.

i zbog ugleda koji Narodna banka Srbije ima u ovoj državi, angažujući najbolje studente i najbolje kadrove, što dokazuju i rezultati koje ostvarujemo, a ja moram da iznesem istinu.Prvo, da li ste ikada čuli tvrdnju da jedan čovek autor Zakona o osiguranju ili bilo kog zakona u nekoj instituciji. Svaki zakon je plod rada neke radne grupe, mnogo šire, svih delova u toj instituciji i tvrditi da je neko autor jednog zakona, pa i Zakona o Narodnoj banci Srbije je potpuna besmislica ili skrivena slika o sopstvenoj sopstvenoj vrednosti ili o tome kako se zakoni pišu i donose.Radi se o netačnim i vrlo tendencioznim navodima koji su zasnovani na informacijama koje jedan od portala u javnosti našoj smišljeno radi već duže vreme želeći da naruši ugled NBS, a da prethodno uopšte nije proveren kredibilitet sagovornika. Ono što želim javnost da zna, jeste da je kompletna diskusija izneta na osnovu presude koja je ukinuta. Ne postoji nijedna jedina pravosudna sudska presuda kojom je NBS ili njen rukovodilac utvrđen kao odgovorna za zlostavljanje na radu.Apsolutna je neistina da je pomenuto lice žrtva zlostavljanja jer je on 16. septembra 2014. godine na moj predlog imenovan za jednog od rukovodioca, da je ta odluka doneta na osnovu, da zaista, njegove stručnosti, obavljao je razne poslove i na mnogo nižim nivoima pre mog dolaska u NBS, mog dolaska u NBS, a trenutno to lice koje je zlostavljano i prema kojoj se sprovodi mobing je pomoćnik direktora Centara za posebnu kontrolu za sprečavanje pranja novca. Pa, zaključite, građani Srbije kako se to neko mobinguje.Sudski spor koji imenovani vodi ne samo da nije okončan, već je odluka drugostepenog suda tako ukazuje na nepotpunost tužbe i na odsustvo radnji zlostavljanja na radu. U konkretnom slučaju radi se o subjektivnom doživljaju lica koje nema mnogo veze sa realnošću, a istupanjem u medije, taj gospodin je pokazao da ne poštuje ni sud pred kojim se vodi postupak, ni instituciju u kojoj i dalje obavlja poslove rukovodioca i da jednostavno nema elementarnog poštovanja za svoje kolege ni guvernera koji mu je pružio priliku da obavlja te poslove, a i tvrdeći da je on samostalni autor tog zakona.Narodna zakona.Narodna banka Srbije, želim to da istaknem, posebno vodi računa o stručnom kadru.Ima potpisane ugovore sa svim visokoškolskim ustanovama i fakultetima u Srbiji, Republici Srpskoj i visokoškolskim ustanovama sa Kosova i Metohije, gde najbolji studeni dolaze na letnju prasku, kroz program talenata i njihovo izabiranje kao najbolje

banka će nastaviti to da čini, a oni koji ne poštuju zakon ili koji misle da su vredniji od drugih neka nastave da traže svoju pravdu na način koji nije primeren ni aktima NBS, ali jednostavno, ne odgovara istini. Zahvaljujem. Hvala

generalu Ratku Mladiću iz 1994. godine. Naime, reč je o čestitki vojsci Republike Srpske povodom Vidovdana 28. juna 1994. godine.U međuvremenu, ja sam u svojoj političkoj arhivi pronašao jednu fotografiju koju bi sada želeo da pokažem gospođi koja je maločas govorila, evo ovde možete da vidite u pozadini, znači, sede Zoran Đinđić i Radovan Karadžić. To je onaj isti Radovan Karadžić koga ste uhapsili 2008. godine, a ovde ispred je brat Radovana Karadžića, Luka Karadžić, koji gusla, a pored njega sedi uvaženi član

ni sa Radovanom Karadžićem, ni sa Ratkom Mladićem, ni sa bratom Radovana Karadžića, ni sa Rajkom Petrov Nogom, ni sa Gojkom Đogom. To su vam inače, sve bili istaknuti članovi DS. Nema nikakve veze sa Jovanom Raškovićem, koji kad god je dolazio u Beograd, najpre je dolazio kod Mićunovića i kod Đinđića, pa je tek onda eventualno, išao kod Slobodana Miloševića.Dakle, sve ste vi zaboravili i sada ste vi neka nova DS, proevropska, proevropska, držite nam predavanja o tome kako Balinta Pastora treba da bude sramota zato što će da glasa za deklaraciju Svesrpskog sabora.Vas treba da bude sramota. Vas treba da bude sramota, jer ako jedan Mađar, kaže jasno i glasno da će da glasa za deklaraciju Svesrpskog sabora, a vi kao, valjda ste Srpkinja, kažete da nećete da glasate, to je sramota vaša, a ne njegova. Njemu svaka čast, zato što pokazuje da mi Srbi i Mađari, ne samo možemo da živimo jedni pored drugih, nego možemo da gradimo najbolje moguće odnose u našoj istoriji i da guramo i Srbiju i Mađarsku napred u ovim izuzetno teškim i turbulentnim vremenima.Znam šta vama smeta, vama smeta to što je i Mađarska i Srbija što su stabilne države, što su jake države, što su odolele svim izazovima, što čuvaju svoju nezavisnost, što čuvaju svoj suverenitet, što ne rade po nalogu bilo kog svetskog centra moći. To vama smeta. Vi bi hteli da se sve radi po diktatu iz Brisela, iz Vašingtona, iz Strazbura, itd. Da, iz Berlina, tako je, iz Berlina.Sada bih hteo da vas pitam, vi koji sada pričate o litijumu, moram ponovo da vas pitam, a, izvinite gde su sada one stotine hiljada građana Republike Srpske, koji su navodno, u decembru glasali za Aleksandra Vučića i SNS? Kako sada birački spiskovi više nisu problem?Gde

gde su sada svi ti veliki borci za poštovanje vladavine prava i demokratije da nam kažu kako u ovom stanu živi 50 ljudi, a u nekom stanu živi 100 ljudi koji su fiktivno prijavljeni? Gde su vam sad ta fiktivna prijavljena lica? Sada ste to sve zaboravili. Odnosno, to više nije tema.Maločas je jedan kolega iz stranke Mikija Aleksića rekao, obraćajući se nama i vama poslanicima, dakle i nama ministrima, seli ste u fotelje i sada pričate o litijumu. Ja vama mogu da kažem, seli ste u fotelje i prestali ste da pričate o biračkim spiskovima, zato što ste lagali, kao što danas lažete o litijumu i cela vaša politika je zasnovana na lažima.Evo ja vas sada pitam, a gde su krivične prijave protiv mene kao ministra državne uprave i lokalne samouprave, svakog dana ste pretili podnećemo krivične prijave zato što je ministar falsifikova biračke spiskove, pa ćemo podneti krivične prijave protiv Aleksandra Vučića koji mu je naredio da falsifikuje biračke spiskove, pa ste slali onog Ivana Bjelića koji sada vodi Marš na Drinu, da blokira Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i da iz dana u dan ponavlja besomučno jednu besmislicu dajte nam birački spisak, dajte nam birački spisak i mi smo i mi smo na svakodnevnom nivou morali da objašnjavamo, ljudi birački spisak se nalazi na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Zašto to govorim?Zato što vi vodite ono što se u bezbednosnim naukama zove hibridni, odnosno specijalni rat protiv sopstvene države i dobro je rekao Milenko Jovanov, taj hibridni rad ste vodili u vreme Korone, pa kada je prošla Korona, onda ste vodili hibridni rad protiv Aleksandra Vučića i protiv svih nas, kada se desila tragedija u „Ribnikaru“, pa kada su došli izbori prošle godine, dva meseca nije moglo da se živi od vas, od vaših besmislica i laži kako je neko falsifikovao biračke spiskove, kako su rezultate izbora u Republici Srbiji odredili ljudi koji žive u u Republici Srpskoj, a Sporazum o dvojnom državljanstvu potpisan u vaše vreme 2002. godine, potpisao ga vaš predsednik DS Zoran Živković kao tadašnji savezni ministar unutrašnjih poslova i po tom sporazumu o dvojnom državljanstvu, građani Republike Srpske od 2002. godine mogu da glasaju u Republici Srpskoj i nije vam smetalo

niko nije postavio pitanja birača iz Republike Srpske, ali u novembru i decembru 2023. godine, od ovih ljudi nije moglo da se živi o tome kako stotine hiljada birača naseljavamo u Republici Srbiji iz Republike Srpske da bi pobedila SNS i da bi pobedio Aleksandar Vučić.Završili se izbori, ljudi seli u svoje fotelje, počeli da primaju poslaničke plate. Da li ste čuli ikada više od tada da pričaju o biračkim spiskovima, o fantomskim biračima, o tome da ljudi žive u trafo-stanicama? Ne, to više nije tema.

treba potkopavati predsednika Republike Aleksandra Vučića besomučnim lažima koje se svakodnevno plasiraju građanima Srbije kako smo mi ti koji ćemo da potrujemo građane Srbije, jer ćemo da otvorimo rudnik litijuma u zapadnoj Srbiji i kako nema većeg neprijatelja Srbije od nas.E, sad, to što ste vi doveli Rio Tinto 2001. godine i ,kao što je Irena rekla, od 2001. godine promenili sve moguće i nemoguće zakone kako bi ta kompanija mogla da se bavi rudarenjem litijuma u Srbiji, to ste isto zaboravili. To više nije tema. Dakle, to što vi radite, to je hibridni, odnosno specijalni rat i to građani Srbije treba da znaju. Sada je samo pitanje koja je sledeća tema na kojoj ćete da vodite hibridni rat i da rušite sopstvenu državu.A da se spremni da rušite sopstvenu državu, pa to ste pokazali prošle godine kada ste išli u Evropski parlament. Vi ste bruka i sramota za ovu državu. Vi ste jedina delegacija bilo kog parlamenta u Evropi koja ode u Evropski parlament i napada sopstvenu državu. Zašto? Zato što se na izbore išlo, dame i gospodo, da vas podsetim, po njihovim pravilima.Ja sam kao tadašnji predsednik poslaničke grupe Srpske napredne stranke sa njima potpisao sporazum o izbornim uslovima, sećaju se toga ljudi koji sede ovde, pa smo menjali Zakon o izboru narodnih poslanika, pa smo menjali Zakon o lokalnim izborima, pa smo menjali Zakon o jedinstvenom biračkom spisku, pa smo spustili cenu na 3%. Inače, da to nije urađeno, ovi ljudi bi videli Skupštinu samo na Drugom dnevniku RTS-a.Sve smo to uradili da bi ovi ljudi bili zadovoljni i na izbore se išlo 2023.godine po istim izbornim pravilima na kojima se išlo i na izbore 2022. godine. su im izborna pravila odgovarala, a 2023. godine ništa ne valja - falsifikujete biračke spiskove, fantomski birači, krijete birački spisak itd, itd.Dragan Đilas je išao od jedne do druge lokacije u Beogradu i rekao – evo, vidite, ovde je trafo-stanica, ovde je upisano 50 birača; ovde je kućica za ptice, ovde je upisano 20 birača; ovde je stan

sad je tema deklaracija Svesrpskog sabora i onda spočitavate Balintu Pastoru. Kaže – kako ga nije sramota da on Mađar, pa će da glasa za tu deklaraciju, a vas nije sramota što ste Srpkinja pa nećete da glasate za tu deklaraciju.Još nešto da vas pitam, a kako vam taj Savez vojvođanskih Mađara nije smetao kad ste vi bili na vlasti?(Srđan bili ste ponosni? Pa, bili ste ponosni i, evo, sad ću da vam kažem zbog čega. Vlast ste od 2008. do 2012. godine držali sa 128 poslanika.(Srđan 128 poslanika. Poslanici iz ove raspadnute Demokratske stranke nisu smeli, da izvinete, da odu u toalet, da im ne bi pao kvorum i tako su četiri godine vladali.Naravno, tada im nije smetalo ni Savez vojvođanskih Mađara, ali nije im smetala ni Socijalistička partija Srbije. Svi su bili dobri samo da oni budu pun mandat na vlasti i videli ste 2012. godine sve, sve, sve, samo ne izbori, nemojte izbore ko boga vas molim, sve može, samo nemojte da idemo na izbore, pa makar ta skupštinska većina brojala 128 poslanika sa sve Savezom vojvođanskih Mađara, sa sve Socijalističkom partijom Srbije, sa svim mogućim i nemogućim koalicionim partnerima. Tada je sve bilo super, tada vam nije smetao Balint Pastor, nije vam smetao Orban, nije vam smetao Ivica Dačić, nije vam smetao Slobodan Milošević, sve je bilo dobro.E, sada, kad ste u opoziciji, sada Balinta Pastora treba da bude sramota, sada ne valja litijum, sada ne valja Rio Tinto koji ste vi doveli. Vi ste licemeri. Vi nemate nikakvu politiku. Vi politiku menjate od danas do sutra, ali ono u čemu ste istrajni, ono u čemu ste uporni, kad god je Srbiji teško i kad god neko radi protiv Srbije, vi ste uvek na njegovoj strani.Maločas mi je neko dobacio, kada sam spominjao ove strane centre moći, Berlin. Da, i Berlin. A gde vam je onaj Josip Juratović, vaš veliki saveznik i prijatelj iz Evropskog parlamenta, inače automehaničar? Gde vam je onaj Šider, Šonah, kako su se zvali oni evroparlamentarci kod kojih ste išli da napadate sopstvenu državu zato što je održala izbore po izbornim pravilima koje ste vi tražili? To ste zaboravili, sada je tema litijum. Sutra će biti neka nova tema, ali u svakom slučaju bitno je da ste protiv Srbije, bitno je da ste protiv njenog napretka, bitno je da lažete i obmanjujete građane Srbije. Svaka čast! U tome ste dosledni i tu vam skidam kapu. vam.Imate pravo na repliku, samo da se dogovorite, Srđan Milivojević, Dragana Rakić, ko će tih dva minuta repliku.Pravo **Dragana Rakić** Srpska napredna stranka je majstor spinovanja.Znači, ja sam jedno rekla, a vi sasvim nešto drugo meni ovde spočitavate. Prvo, ja sam izrazila maksimalne pohvale na govor uvaženog poslanika Balinta Pastora. Ja sam rekla da, prosto, nisam verovala da postoje takvi ljudi, da postoje pripadnici nacionalnih manjina kojima ne smeta Svesrpska deklaracija, jer tu nema ni reči o nacionalnim manjinama. Tu se spominju samo Srbi i, kao što sam citirala Miloša Vučevića, on spominje kišobran ispod koga treba da stanu samo Srbi, jer za druge nema mesta, tako da je mene Balint Pastor oduševio sa svojom strašću, kako se on busa u grudi, kako je ovo dobra deklaracija i ja mu na tome čestitam.Ja sam čak rekla da je čovek toliko bio ubedljiv i uverljiv da sam pomislila da je čovek Srbin, a ja sam Mađarica. Znači, toliko me

član 107. ga obavezuje da poštuje dostojanstvo Skupštine.Dakle, dozvoljeno je i možemo koristiti kadkad i diskvalifikacije koje ulaze u okvir nekakvog elementarnog lepog vaspitanja. Međutim, on je upotrebio sledeću rečenicu govoreći opoziciji – vi ste bruka i sramota za ovu državu.Apsolutno ste bili u obavezi, predsednice, da reagujete i da mu skrenete pažnju da je prešao meru dobrog ukusa.Ja vas molim sledeću stvar. Ako ne reagujete na to, onda uspostavite standard da to može da se govori i sa ove strane, pa ćemo onda imati ravnopravan tretman, ali dozvoliti članu izvršnog organa Vlade da poslanicima kaže da su bruka i sramota za ovu državu, to on ne može da kaže i bili ste dužni da ga opomenete.Ne insistiram na izjašnjavanju.

itd.Ovde ću se zadržati.Gospođo Brnabić, zašto vi proizvoljno tumačite Poslovnik? Zašto mislite da ćete merama represije uspeti da ućutkate opoziciju? Mi vas se ne plašimo. Naše je legitimno pravo da iznesemo svoj politički stav šta smatramo da prestavlja ova deklaracija i vi nemate pravo da nas ograničavate. Vi imate pravo da se plašite opozicije. Imate pravo da iskazujete taj strah kao malopre. To je vaše legitimno pravo. Strah je dobar ko ga poznaje, pogotovo kada je strah pred argumentima i činjenicama. Nemojte vaš strah da pokušavate da nadomestite represijom. To nije pametno za vas. To vas neće odvesti u političke visine, naprotiv to će vas zaustaviti na političkom dnu gde ste i sada sa Martinovićem i ovde ovim ljudima.Nemojte pokušavati zloupotrebom Poslovnika i poslovničkih ovlašćenja da pokušavate da disciplinujete opoziciju i da nam ograničite pravo na slobodno izražavanje i mišljenje. Legitimno pravo je Dragane Rakić da tvrdi da je ovo antisrpska deklaracija. To ću vam ja kasnije u diskusiji pokazati činjenicama i argumentima. To nije nikakva svesrpska deklaracija. Nemate pravo da joj ograničite pravo na repliku kada je malopre govorio Milenko Jovanov i direktno joj se obratio. Hvala. Moj cilj je sasvim suprotan. Moj je cilj da vas pustim da pričate koliko god možete, što više to bolje, i to sam rekla na početku, toga ću se držati. Ja mislim da je najbolji politički i najpametniji potez da vas puštamo da pričate, koliko god hoćete, koliko god možete, što više to bolje.Idemo

Činjenica je da kada vam se neko ne dopada i kada kaže pametne stvari vi to smatrate pogrešnim. Međutim, kada se donose odluke u korist naroda Srbije, treba pokazati jedinstvo i slogu,

i čvrsto verujem, siguran sam, da će svako ko voli Srbiju podržati deklaraciju koja je u punom interesu našeg naroda, našeg Kosova i Metohije, Srpske i Srbije. I nemoj da vam smeta kada kažemo – naše Kosovo i Metohije.Što se deklaracije tiče, stvari su kristalno jasne, otvorila se diskusija po pitanju i polemika po pitanju zaduživanja. Osnovno je znati da se zaduživanje samo po sebi ne može posmatrati ni kao nešto što je dobro, ni kao nešto što je loše.

Zato nekad i najjeftiniji, najpovoljniji krediti mogu biti skupi i nepovoljni ako se koriste za neracionalne, neproduktivne svrhe. U slučaju Srbije zaduživanje jeste korisno, jeste pozitivno i značajno, jer će se novac koristiti za nove investicije, puteve, infrastrukturne projekte, za poboljšanje kvaliteta života građana Srbije.Ukoliko Srbije.Ukoliko ste tokom prethodne nedelje slušali stručne ljude, a imamo prilike i danas da čujemo ministre u Vladi Republike Srbije i predstavnike relevantnih institucija i ustanova ili se posvetili barem analizi izveštaja, došli bi do sledećih zaključaka – da u Srbiji postoji finansijska stabilnost, da je ekonomska aktivnost pokazala izuzetan stepen izuzetan stepen otpornosti na mnogobrojne izazove i potrese, da je Narodna banka Srbije očuvala stabilnost kursa usred neizvesnosti, u protekloj nedelji nas je guvernerka podsetila kakva je bila situacija od 2008. do 2012. godine kada je kurs znao da ode i sa 80 na 120 dinara, bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije su na izuzetno visokom nivou. Naime, od kako se podaci prate na taj način, od 2000. godine, bruto devizne rezerve su na najvišem nivou.Javni

iznosi o je tačnije 77%. Danas ministar finansija Siniša Mali je podsetio, dakle, kakva je situacija naspram nekada. Danas imamo 100 puta više novca u budžetu, nego li za vreme prethodne vlasti. Gotovo svakog dana na računu negde oko 750 milijardi dinara.Te 2012. godine minimalna zarada za vreme prethodne vlasti, da se podsetimo, iznosila je 15.700 dinara. Već sada imamo najave da će minimalna zarada da ide preko 51.000 dinara, da će biti povećanja plata u javnom sektoru, i to posebno u oblasti prosvete.Ne kažem da je sve idealno, ali je sve sigurno mnogo bolje nego ranije i zahvaljujući marljivom i predanom radu Vlade Republike Srbije, zahvaljujući vrednom i predanom radu predsednika Republike Srbije, Srbiji idu bolji dani. Podaci jasno pokazuju da je ekonomija prethodnih godina rasla i zato sa ja ponosan što sam poslanik upravo sa liste Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane i što dolazim iz grada Leskovca, grada koji je, po mišljenju relevantnih institucija, pa i po istraživanju mnogih agencija, po istraživanju „Fajnenšal tajmsa“, prvi u Evropi, najprivlačniji grad za investitore, koji se našao u kategoriji „Evropski gradovi i regioni budućnosti“, a sve to zahvaljujući odličnoj saradnji lokalne vlasti na čelu sa gradonačelnikom Cvetanovićem i republičke vlasti na čelu sa predsednik Aleksandrom Vučićem. Hvala vam.Reč ima narodni poslanik Slobodan Cvejić.Izvolite. Uvažena predsedavajuća, poštovane kolege i koleginice poslanici, dragi građani Srbije, ja ću se u startu osvrnuti najpre na dnevni red i tačke dnevnog reda i moram da iskažem svoje duboko nezadovoljstvo načinom na koji ste postavili kako vodite ovu sednicu. Ova sednica je ponižavajuća, ne samo za nas poslanike, nego i za građane koje zastupamo.Da budem malo plastičniji, imajte na umu da nas 250 ovde predstavlja po 26.000 građana. To vam je čitavo biračko telo, recimo, Apatina, ili Kovina, ili Knjaževca, Ivanjica. Recimo da kažemo da ja danas predstavljam Knjaževčane, a vi ste na način kako vodite i postavljate ovu sednicu uvredili čitav Knjaževac.Postavili ste 60 tačaka na dnevni red, a o kojima mi danas treba da diskutujemo. Način na koji vodite ovu sednicu dovodi do toga da se sve to razvlači, razvodnjava. Ja sam mislio da imam sreće što me je zakačio ovaj vikend i da mogu da se odmorim od ovoga. Ovim istim stilom vratili ste sve vrlo brzo na taj kolosek. Dali ste nam mogućnost da ili odaberemo jednu tačku i kažemo nešto više detalja o njoj ili da govorimo vrlo uopšteno o čitavom dnevnom redu. To je jedan problem. Vi da imate dobru nameru i da imate kompetenciju da usmeravate politički proces, vi biste se trudili da iskoristite 250 poslanika da predložene zakone učinite boljim ili efikasnijim ili pravednijim, ali kao i obično u SNS politici vi ćete odglumiti instituciju, simulirati proceduru i još jednom šaradom napraviti fasadu za uigrani koruptivni mehanizam.Druga važna poruka koja proističe iz vašeg dnevnog reda, koju ste verovatno bez namere provukli zapravo govori o tome kakav je mehanizam vladavine ovog režima.U nekoliko prvih tačaka dnevnog reda vi imate sledeće, evo kako izgleda taj mehanizam. Prva tačka - Deklaracija o zaštiti prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda, ta tema pali kod nas, kao i kod drugih naroda na Balkanu, u deklaraciji mnogo više mitomanije nego ozbiljnih planova baš onako u neradikalskom stilu, a verujem da ste svojom prethodnom karijerom izgradili kapacitet da radite na nekoj modernoj je sasvim dobro da se narod pozabavi nebeskim temama dok vi ovde na zemlji u realnom životu pakujete kreditne linije i netransparentnu potrošnju.Druga tačka je – pretplata za RTS, kontrola medijskog prostora, kao druge važne elemente vaše vlasti. Medijska manipulacija koja obezbeđuje širenje straha, jednom od stranih sila, drugi put od vremenskih nepogoda, treći put od klimatskih promena, a onda od raznih zaverenika od susednih država i naroda itd.

nekoliko novih kredita za Potenkinovo stadionsko selo ili EKSPO selo i druge koruptivne muzare koje hrane patrone Vučića i njegove barone.I malo u vezi tih kredita, neću ulaziti u detalje, stvarno nema vremena, citiraću vašu finansijsku strategiju – strategiju Ministarstva finansija i nekoliko podataka iz izveštaja Fiskalnog saveta.Ovo krediti o kojima danas diskutujemo nas uvode u ono što ste obećali u fiskalnoj strategiji, povećanje javnog duga od preko 11 milijardi evra do 2027. odnosno za više od 30%.Pretpostavka je vaša da će ovo značajno pogurati privredni rast i na taj način nominalno veći javni dug smanjiti u procentualnom odnosu, u odnosnu na BDP, ali nažalost u prethodnih 12 godina ništa nije ukazivalo na efikasnost javnih investicija u odnosu na privredni rast. Prosečan godišnji rast je bio 2,6% u tom periodu i nemamo osnovu da verujemo da ćete postići to što hoćete.Međutim, to i nije glavni problem. Glavni problem je u procenjenom kursu dinara i sami kreatori fiskalne strategije priznaju da je najveći rizik po projektovani rast promena deviznog kursa. Ako se ovo desi uporedna praska pokazuje da kada dođe do pada poverenja u precenjenu valutu i ona počne ubrzano da gubi vrednost javni dug od nekoliko meseci skoči sa 50% na 150% bruto domaćeg proizvoda i države su dolazile u stanje nemogućnosti otplate duga i velike ekonomske krize sa pretećim socijalnim šokovima.Da zaključim, sve što vi obećavate ovde govori o tome da ste nam postavili, da ste Srbiji postavili tri tempirane bombe. Jedna je ekonomska i odnosi se na ovo preterano zaduživanje. Druga je ona koja deli u Srbiji, stvara uslove za konflikt i obračun i treća su ekološki rizici koje sam evo izbegao da govorim, jer sam se držao dnevnog reda, i koje nam obećavaju da ćemo poreći iz pozicije polu periferija u periferiju, odnosno postati kolonija. Zahvaljujem. Jovanov.Izvolite. **Milenko Jovanov** Ja sam prošle nedelje u jednom trenutku nakon izlaganja jednog poslanika rekao premijeru Vučeviću da moramo voditi računa oko toga koga sve stavljamo na naše poslaničke liste i bilo bi nefer da sada ne budem samokritičan, pošto sam i ja očigledno predlagao neke ljude koji nisu zaslužili da imaju podršku SNS, pa je tako kolega upravo na moj predlog formalno faktički, odnosno formalno kao Skupština Vojvodina, a formalno na predlog poslaničke grupe SNS koje sam tada vodio u Skupštini Vojvodin, bio kandidat i izabran u Savet REM-a REM-a i tada na svim tim razgovorima u toku svih tih razgovora govorio sve suprotno od onoga što govori danas.Međutim, dobro promeni se čovek, sve je to u redu, samo se magarac ne menja, ali baš ovako da mu bude dosadno i da mu bude strašno da sluša u Skupštini i da radi posao poslanika. Ako ga toliko to muči, pa neka podnese ostavku, nema razloga da se muči i da radi ovaj rudarski i težak posao. Ozbiljan težak posao rade mnogi drugi ljudi u Srbiji.Zahvaljujući politici predsednika Vučića došli smo dotle da prosečna plata u Srbiji bude 100 hiljada dinara, pa se ona približila onome što je i poslanička plata, ali mi dobijamo mnogo veće plate da sedimo, a neki drugi ljudi dobijaju plate, kažem prosečna je sada već 100 hiljada dinara, da teško rade, pa ako mu je teško da sedi, neka onda podnese ostavku, pa neka radi nešto drugo, jer ovo je sada stvarno sramota i ponižavanje i Skupštine i svih građana Srbije.Kome je teško da sedi za platu od 150, 160 hiljada neka nađe sebi neki lakši posao. Ja ne vidim da treba ovde da nam nam jadikuje nad svojom tužnom sudbinom, što mora i da sluša, zamislite, u Narodnoj skupštini. Šta bi drugo mogao da radi? Hvala. Poštovani građani Srbije, reklamiram povredu Poslovnika, član 107. stav 2. koji kaže da na sednici Narodne skupštine nije dozvoljeno neposredno obraćanje narodnim poslanicima, iznošenje ocena koje se odnose na privatni i drugi život drugih lica.Tako lica.Tako da, da li je gospodin Cvejić bio na ovoj ili onoj listi, nebitno je, on dobro radi svoj posao narodnog poslanika.A da li smo mi zadovoljni time kako radi posao ili nismo i da li je SNS zadovoljna kako kvalifikuje i kandiduje ljude za narodne poslanike, pa vi ste, gospodine Jovanov, rekli da je spas za Srbiju obaranje Vučića, pa su vas primili u SNS. Nemojte vi da se bavite ovom ovde stranom. Bavite se vi sobom i svojom biografijom šta ste nekada govorili.Evo, ovo ste vi kazali – spas za Srbiju je obaranje Aleksandra Vučića.

na Poslovnik.)Pa naravno zato što je ovo bila replika. Ovo je bila čista zloupotreba Poslovnika. Treba da vas skine vreme sa grupe.Šta je ovde problem? On se javlja zbog nečega što nisam uradio. Ja reč nisam uputio lično bilo kome, niti sam se bavio bilo čijim privatnim životom nego javnom funkcijom, a onda on se meni lično obraća i još onda laže i on ne priča ono što sam ja rekao, nego šta oni kažu da sam ja rekao.Prema tome, to je onako jedna vrlo interesantna stvar. Ali ću vam reći ono što nisam rekao. Nikada nisam rekao da tuđe dete i brat treba da završe u šahtu. Sram te bilo. Ti ćeš nešto da citiraš. Što nisam to rekao? Zato što nisam nenormalan kao ti. Zato nikada u životu nisam rekao, jer da tražiš da nečiji brat i dete završe u šahtu treba da budeš ozbiljno poremećen.

poštovana guvernerko Narodne banke Srbije, gospođo Tabaković, drago mi je da vas vidim u ovom visokom domu Narodne skupštine Republike Srbije, u kojem ste vi bili odličan poslanik, upravo onakav kakav ste danas guverner Narodne banke Republike Srbije, poštovani građani Republike Srbije, poštovani narodni poslanici i vi koji mislite da ste narodni poslanici, a niste, zato što niste položili zakletvu u ovoj sali pred državnim simbolima Republike Srbije, nego ste prvi put u istoriji srpskog parlamentarizma nezakonito polagali zakletvu svom tajkunu između muškog i ženskog VC u Holu Narodne skupštine Republike Srbije. Time ste po ko zna koji put pokazali da vam nije stalo do grba i zastave Republike Srbije, niti do države Republike Srbije.Vi ste gospodo sa svojim tajkunom bili protiv toga da se srpska himna „Bože pravde“ intonira početkom školske godine i ne samo to, vaša tajkunska televizija je bukvalno ispljuvala državu Srbiju zbog odluke da se početkom školske godine učenicima intonira državna himna.Sa ekrana te televizije čulo se 23. 8. 2021. godine, citiram: „To je nametnuto rodoljublje, diskurs 19. veka. Nije normalno da deca idu u školu uz stihove „Složi srpsku braću dragu“, od toga nema ništa“, završen citat. I na ovoj sednici čuli smo u govoru tajkuna ruganje našoj zastavi.Vi ste, gospodo, tražili da se ispita validnost izbora od evropskih i međunarodnih komisija i time pogazili suverenitet naše zemlje. Vi ste, gospodo, tražili da se Srbiji uvedu ekonomske sankcije i time pokazali da ste za ekonomsko uništenje naših građana i naše zemlje. Vi ste, gospodo, pokazali da vam nije stalo do Narodne skupštine Republike Srbije time što u prošlom skupštinskom sazivu dva potpredsednika Narodne skupštine Republike Srbije iz vaših redova nisu sedela za predsedničkim stolom, gde im je mesto. Jedino je jedan u čitavom sazivu sedeo 46 minuta, a drugi 35 i time ignorisali autoritet Narodne skupštine Republike Srbije.Vaša dva narodna poslanika su krala toalet papir u domu Narodne skupštine Republike Srbije, tako da je jedna dnevna novina iz nama susedne zemlje to zabeležila, kada je zapisala u naslovu, citiram: „U Skupštini Srbije narodni poslanici krali tariguz“, „formirana tariguz koalicija“, „za krađu tariguza“, završen citat.Poštovane dame i gospodo, poslednjih decenija 20. veka i prva decenija 21. veka za celokupni srpski narod predstavljaju možda jedan od najtežih perioda u novijoj istoriji Srbije.

ogromni ekonomski i materijalni gubici, zatiranje srpskog jezika i srpskog nacionalnog pisma – ćirilice, žestoki napadi na Srpsku pravoslavnu crkvu i njeno razbijanje. Ti zločini počinjeni su od doskorašnjih školskih drugova, od komšija, od braće, pa i kumova. Zato su oni teže pali srpskom narodu, nego neuporedivo veća stradanja od stranog agresora i okupatora. Posebno je teško palo okretanje leđa Srbiji u najtežim danima od strane Srba u Crnoj Gori, na čelu sa bivšim Srbinom Milom Đukanovićem.Zato je, poštovana predsednice Narodne skupštine Republike Srbije, ova deklaracija prava stvar i u pravo vreme. Ona je prava stvar, zbog naše prošlosti, zbog naše sadašnjosti i zbog naše budućnosti. Dobro je što se u deklaraciji naglašava da srpski narod predstavlja celinu i da je naziv naroda jedan i nemenljiv. Dobro je što je naglašeno da Republika Srbija i Republika Srpska deluju jedinstveno, koordinisano u pogledu zaustavljana asimilacije Srba u državama regiona, pa ako hoćete i u svetu. Samo da napomenem da je u Hrvatskoj za pet godina, od 1990. do 1995. godine, pokatoličeno 30.000 Srba, hrvatski izvor je ovo što govorim.Dobro je što je naglašeno da je Kosovo i Metohija neotuđivi deo Republike Srbije i jedna od odrednica nacionalnog identiteta, i predsednika političkih stranaka i u ovoj sali, udruženja, profesora, akademika, koji su se javno odrekli Kosova i Metohije. Jedan od njih je i naš tajkun Dragan Đilas, koji je 13. 8. 2009. godine u razgovoru sa otpremnicom poslova Američkoj ambasadi u Beogradu Dženifer Braš rekao, citiram: „Zalagaću se za hapšenje Ratka Mladića o odreći ću se Kosova“, završen citat. A nas proziva za veleizdaju na ovom zasedanju Narodne skupštine. Žao mi je što ga ovde nema, da ga priupitam još neke stvari.Ono što ja danas što ja danas ovde želim da posebno naglasim, a to je, dobro zapamtite, da Kosovo i Metohija predstavlja problem odnosa države Srbije i jedne etničke manjine šiptarske. Dobro Dobro zapamtimo. To znači da i dva Srbina ako ostanu na Kosovu i Metohiji čine većinski narod, a ne manjinu, kako to zlonamerno pokušavaju tumačiti zapadni mediji, pod uticajem svojih vlada. Imajmo ovo na umu. Kosovo i Metohija je suština bića srpskog naroda i njegovo otuđenje značilo bi smrt i iščezavanje srpskog naroda iz istorije. Kosovo i Metohija je riznica srpske kulturne baštine, koren bivstvovanje srpskog naroda i zato ga se, gospodo, Srbi neće nikada odreći. To moraju da znaju Albanci, to mora da zna Evropska unija i to mora da zna čitav svet.Važno je da Kosovo i Metohija, dobro zapamtite, nikada nije bilo deo šiptarske države. Srbi Kosovo i Metohiju nikada nisu ni od koga otimali, nego su ga uvek branili, i to dobro zapamtite. I ovo naglašavam, ni po jednom pravnom, političkom, ekonomskom, kulturnom i etničkom osnovu ne može se jedan deo srpske države proglasiti za posebnu suverenu državu, niti se jedna nacionalna manjina te srpske države, u ovom slučaju šiptarske, može proglasiti za suverenu državotvornu naciju. Ovo posebno mora da zna tajkun iz prve poslaničke klupe, jer da zna ne bi, ponoviću još jednom, 13. 8. 2009. godine u razgovoru u Američkoj ambasadi rekao, citiram: „Zalažem se za hapšenje Ratka Mladića i odreći ću se Kosova“. A nas proziva na ovom zasedanju za izdaju Kosova.Kada je u pitanju Republika Srpska i deklaracija, dobro je što je upućen poziv međunarodnim akterima da se vrati poštovanju Dejtonskog mirovnog sporazuma. Dobro je što će se ići na internacionalizaciju problema urušavanja Dejtonskog mirovnog sporazuma sa zahtevom da se doslovno primeni. li to dobro? Dabome da jeste za sve tri strane. Dobro je što se podržava pravni poredak uspostavljen Dejtonskim mirovnim sporazumom koji predviđa zaštitu entiteta i konstitutivnih naroda. Dobro je što je pozvano predsedništvo Bosne i Hercegovine da predstavlja predsedništvo na bazi konsenzusa, jer se izašlo iz toga, to svi znamo, ne spominjete to danas u zasedanjima i ovih dana.Poštovane dame i gospodo, žao mi je što gospodina Dragana Đilasa nema, jer je napao na ovom zasedanju ministarsku Irenu Vujović kakvu bluzu i suknju nosi, a ja ću citirati od 17. 8. Dragana Đilasa 2020. godine, kada je rekao, citiram: „Platio sam hotel noćenje 4.000 evra noć, a mogu da platim i 17.000 evra za vilu na moru, platio sam patike 600 evra i sako 5.000 evra“, završen citat.Inače nam je prigovorio da stalno vređamo, zamenu teza, ono što i predsednik reče. On je taj koji vređa. On je 5. 5. 2020. godine rekao predsedniku Vučiću, na svojoj tajkunskoj televiziji, citiram: „Vučiću, ti si lud“, završen citat. Kada mu je novinarka rekla da malo pripazi, on kaže: „Ja ću pojačati. Vučiću, ti si lud. Vučiću, ti si lud. Vučiću, ti si lud.“ Tri puta je izgovorio.Poštovani narodni poslanici opozicije, jeste li ikada čuli da je predsednik države ili neko iz ovih klupa rekao to poslanicima iz opozicije? Dabome da niste. Isto tako, 16. 4. 2020. godine Đilas je rekao: „Vučić ima mentalnih problema“, citiram,

poštovani narodni poslanici, svedoci smo stalnih zlonamernih neviđenih i nezapamćenih medijskih napada na predsednika Vučića i njegovu porodicu.

Upozoravam vas, narodni poslanici i građani, velika se opasnost nadvila nad predsednikom Republike. Nikada u istoriji Srbije nije nijedan vladar bio više napadan i satanizovan, a imao veću podršku građana Republike Srbije nego što ima predsednik Aleksandar Vučić.Zato, dame i gospodo, ove gadosti i napadi moraju odmah da prestanu. Ova deklaracija, poštovane dame i gospodo, afirmiše politiku koju su zacrtali građani Republike Srbije, Vlada Republike Srbije, predsednik Republike Aleksandar Vučić, a to je politika mira, politika bezbednosti, politika miroljubive koegzistencije, politika ubrzane modernizacije Srbije, gde i vas pozivam da se uključite, politika vojne neutralnosti. To nije politika niti zapada, niti istoka, to je naša srpska politika, to je naš srpski put, to najbolji put, jer predsednik Aleksandar Vučić dobro zna da se tuđim putem kući ne dolazi.Živela modernizacija Srbije, živeo Aleksandar Vučić, živela Srbija! Reč ima gospođa Marina Mijatović. Izvolite. **Marina Mijatović** Poštovane građanke i borkinje za svoja prava u zemlji koja vam apsolutno ništa ne veruje, ali zato u deklaraciji o kojoj razgovaramo u tački 39. Republika Srbija osniva fond „Deca nam se rađala“.Mi možemo otvoreno da pitamo, pod kojim uslovima nam se deca rađala? Zato što ćutite na sve ono što žene prijavljuju, ćutite na akušersko nasilje. Do sada ste ćutali, do pre par dana ste ćutali, a onda ste počeli žene da osuđujete, govoreći da je prijava akušerskog nasilja deo nekakve svetske agende protiv rađanja. Zato se hvalite izgradnjom najmodernijeg stadiona. Zato vas otvoreno pitam, da li se očekuje da uslovi na tim stadionima budu bolji za porođaje i za ginekološko-akušerke klinike, nego oni koji su sada trenutno u zdravstvenim ustanovama?Žene su primorane da prijavljuju javno akušersko nasilje, da se bore za svoja prava. Vi im i dalje ne verujete. Pa, su opet morali, da nam slikaju kakvi su uslovi u zdravstvenim ustanovama, pa se nadam da ćete im sada poverovati, da je ovo za održavanje higijene, a da su ovo sobe u kojima se one trenutno nalaze i borave. Više puta su se žene obraćale svim institucijama. Nema nikakve reakcije.Važno je da vi kažete u istoj ovoj tački da ćete donositi neke zakone i podsticajne mere. Nama zakoni ne trebaju, jer ni ove zakone ne primenjujete. Čak imamo i poseban zakon koji govori o posebnim, nekim boljim standardima i uslovima zdravstvene zaštite za decu, trudnice i porodilje, vi ništa od toga ne primenjujete.Ono što je takođe isto sporno jeste i član 46, odnosno tačka 46. gde vi govorite o zdravstvu, ali istovremeno govoriti i o rudarstvu, pošto je nama jedno i drugo veoma bitno. Sada vas isto pitam, da li ste dobili dokument sekretara Bernske konvencije, koji vam je tražio da se izjasnite o uništavanju vode, flore i faune u predelu Homolja? Rok da se izjasnite jeste 31. juli 2024. godine.

bih skrenula posebnu pažnju da u tački 9. govorite da treba da se očuvala porodica. Podsećam vas da je vaša agenda bila pre nekoliko godina da ste uslovili roditelje i decu da biraju između toga da li će roditelji brinuti o svojoj deci i da li ćete deci ostaviti pravo na tuđu negu i pomoć. Ukinuli ste pravo na tuđu negu i pomoć i ostavili ste porodice bez osnovnih sredstava. U pitanju su deca koja imaju teška zdravstvena oboljenja.Nekoliko godina smo se borili da vratimo to pravo. Da li se pitate kako su oni preživeli taj period? To je vaša agenda. I vaša je agenda da vi u ovom trenutku uplašite sve žene da one odustanu od svoje borbe i od onoga što vam pokazuju šta se dešava u zdravstvenim ustanovama.Takođe, skrenula bih pažnju i na izjavu cele Vlade i pojedinih ministara kada su u pitanju klime u porodilištima i akušerskim ustanovama. Nije sporno da li su one radile ili ne, već način da vi kažete da se ne diže panika. Ja ću da vam kažem da sada u ovoj sali ima 23 stepena, pa ako je normalno da neko boravi u zdravstvenoj ustanovi na 40 stepeni bez klime, zašto mi ovde ne isključimo klime i kod nas ovde bude 40 stepeni. Hvala.

vam.Pre svega da kažem nešto o temi dnevnog reda i da počnem od najvažnije tačke na dnevnom redu, a to je deklaracija o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda, o kojoj smo nažalost najmanje čuli tokom ove rasprave, a apsolutno je najvažnija i istorijski izuzetno važna je nešto što je za nas, za naš narod, ne protiv nekog ili protiv bilo kog drugog naroda. Taj ko priča da je protiv nekog ili da se drugi ne pominju u toj deklaraciji, nažalost pokazuje svim građanima Srbije da nije ni pročitao tu deklaraciju. I, ne samo što su došli ne spremni na sednicu Narodne skupštine, već se nisu udostojili da tako važan dokument pročitaju.Deklaracija takođe poziva na mir i stabilnost u regionu i govori za one koji su je pročitali o nasušnoj potrebi i Republike Srbije i srpskog naroda i svih građana u Republici Srbiji, ali i svuda u ovom regionu koji zovemo zapadni Balkan, za mirom i stabilnošću, za međusobnim uvažavanjem, za međusobnim poštovanjem, za pogledom u budućnost. Suprotno mogu da tvrde samo oni koji nikada nisu pročitali ovaj važan dokument, što ponovo pokazuje da niste u velikoj meri, svi vi, iz opozicije uopšte ni pročitali tekst deklaracije.Deklaracija

jezik, kultura, naše pismo, prava srpskog naroda ma gde on živeo u ovom regionu. Prava za koja svi znamo da jesu ugrožena, pre svega pokušajima nasilne asimilacije. Onaj ko to ne vidi, ko to nije video svih ovih godina ili ne želi da vidi ili ga baš briga kakva su prava, odnosno kakav je nedostatak i uskraćivanje prava srpskom narodu u regionu. O tome govori deklaracija.Tako da sve ono drugo što čujemo da ne govori o drugima, nije istina, govori o drugima zato što kada govorite o miru u regionu, o stabilnosti u regionu, govorite o svima u regionu. Toliko o deklaraciji.Što se tiče ostalih tačaka dnevnog reda, ja bih realno podelila u četiri grupe. Prvo briga o građanima i svako onaj ko tvrdi da smo nabacali tačke dnevnog reda bez ikakvog reda i poretka

Kada gradite auto-puteve i brze saobraćajnice što je jedno o tačaka na dnevnom redu ovog zasedanja, govorite o brizi o građanima. Ovde posebno važno, brizi o građanima u Šapcu, u Kragujevcu, u Loznici zato što ti ljudi nikada nisu mogli da sanjaju da će neki auto-put stići do njih ili neka brza saobraćajnica, zato što nisu imali ni atarske puteve, a ne brze saobraćajnice i auto-puteve. I, da to je briga o građanima.I, da, to je na dnevnom redu ovog zasedanja, a vi nekako nikako da se držite dnevnog reda, zato što valjda briga o građanima nije dovoljno važna.Druga važna.Druga grupa, a na šta mislim da treba posebno i da budemo ponosni i posebno da skrenemo pažnju svim građanima Republike Srbije koji ovo zasedanje prate, ta druga grupa tačaka su sve one koje pokazuju posebnu pažnju prema onim zemljama koje su onda kada je bilo najteže i najpotrebnije stale uz Srbiju, stale u Generalnom skupštini UN, kada je borba bila da li će Srbi za generacije koje dolaze, za vjek i vjekova, biti proglašeni za genocidan narod i za sve one koji omalovažavaju te zemlje, kao što su Sao Tome i Prinsipe, Esvatini, Kongo i sve druge, samo da vam kažem da su te zemlje pokazale najveću hrabrost i najjači integritet, zato što su ne samo stale uz Republiku Srbiju i srpski narod, nego su stale, imale hrabrost da stanu, uz principe međunarodnog prava i odbrane te principe.Treća grupa je, i o tome ništa nismo čuli, dalje napredovanje Republike Srbije u evropskim integracijama, ali takođe i oblast zaštite životne sredine. Slušali smo, videli političko neverovatno licemerje, najstrašniji oportunizam oko životne sredine, ali nijednu stvar nismo čuli o onome što je na dnevnom redu a tiče se zaštite životne sredine, i da vidimo da li makar to podržavate, da li ćemo makar za to, ako već nećete za Deklaraciju Svesrpskog sabora da glasate, makar za te principe zaštite životne sredine koji se nalaze na dnevnom redu.Takođe, četvrta grupa, a to je dalje jačanje institucija i izbor guvernera Narodne banke Srbije, predsednika Fiskalnog saveta i sve ono ostalo što se tiče naših institucija.Eto, toliko je važno zasedanje ovo koje imamo.Umesto svega toga, poštovani građani Republike Srbije, mi četvrti dan ovog zasedanja

tome.Imam sedam pitanja za sve te koji govore o tome.Ako je "Rio Tinto" najgora kompanija i najveće zlo na svetu, zašto ste ga upravo vi, narodni poslanici opozicije, gotovo glavom i bradom oni koji sede i danas u ovim skupštinskim klupama, zašto ste ga doveli u Republiku Srbiju?

želite nešto da kažete, Poslovnik, daću vam reč, imate osnov, dobijate reč. I to važi za sve.Prvo ste kritikovali. Kada tražite odgovor, ona vam odgovori da treba da govori sa mesta. Kad je sišla dole u poslaničke klupe, vi sve vreme dobacujete. Nije u redu.Ako procenite da želite nešto da kažete, tražite reč, kažete osnov i dobićete. I dopustite, svako ovde ima pravo na svoj politički stav. Hajde da se potrudimo da uvedemo Skupštinu u civilizovane tokove, da politički stav, bez vređanja, bez klevetanja, bez ogovaranja koje slušamo više od četiri dana. Molim vas, ako želite da govorite, tražite reč, imate osnov i dobićete. Svi će ovde dobiti reč.Izvinjavam se, vratiću vam vreme, izvolite, gospođo Brnabić. Hvala.Dakle, to je moje prvo pitanje - ako je "Rio Tinto" najgori, ako je "Rio Tinto" najstrašniji,

i od 16. maja 2001. godine do 2004. godine su sve tadašnje vlade, sve tadašnje vlade su predstavljene od onih koji su sada u opoziciji, pregovarale sa "Rio Tintom", koji su lično izabrale, pozvale da dođu u Srbiju, kako su tada govorili, kao jednu od najboljih svetskih rudarskih kompanija. Pregovarali i onda tek u junu 2004. godine "Rio Tinto" dobija prva istražna prava za upravo ovaj projekat.Moje projekat.Moje drugo pitanje - ako je "Rio Tinto" najgori, zašto ste upravo "Rio Tintu" izdali istražna prava u junu 2004. godine? To je moje drugo pitanje.Moje treće pitanje zašto ste onda između 2004. i 2012. godine, a u vlasti su između 2004. i 2012. godine bili svi oni koji danas sede ovde u opozicionim klupama,

puta potvrđivali tom istom "Rio Tintu" istražna prava i svaki od tih devet puta proširivali njima opseg istraživanja? Zbog čega, ako ste protiv? Zbog čega, ako vam je "Rio Tinto" najgori na svetu?Moje četvrto pitanje - ako ste protiv svega toga i za transparentnost, zašto ste 2006. godine kao vlast usvojili novi Zakon o rudarstvu, i isključili iz tog Zakona o rudarstvu mogućnost da se nakon potvrđenih rezervi, kada se neko prijavi za eksploataciona prava, da Republika Srbija u svom najboljem interesu i najboljem interesu svojih građana, raspiše aukciju, tender, pa ko da više, ko Srbiji i njenim građanima ponudi najbolje uslove taj dobija eksploataciona prava, ili mogućnost da Republika Srbija sama za sebe zadrži eksploataciona prava, to je sve postojalo Zakonom o rudarstvu iz 1995. godine, to je ukinuto Zakonom iz 2006. godine, Zakonom koji je ukinula vlast, čiji sada predstavnici sede u opoziciji. To je moje četvrto pitanje.Moje peto pitanje, zašto ste dodatno to cementirali novim Zakonom o rudarstvu iz 2011. godine, kada ste članom 52. osetili potrebu da dodatno precizirate da samo onaj ko ima istražna prava, a vi ste istražna prava dali Rio Tintu, ima i ekploataciona prava, samo taj i niko drugi. Zbog čega? Zbog čega kada ste protiv Rio Tinta? Zbog čega kada je Rio Tinto najgora kompanija na svetu.Moje

četiri dana sedimo svi ovde i svi građani Republike Srbije i slušamo da ste protiv litijuma, protiv rudarenja litijuma, da je to strašno za Srbiju, da nije šansa, nego je to ono što će da ubije i floru i faunu Srbije, zašto ste onda, poštovana gospodo iz opozicije usvojili 2012. godine Nacionalnu strategiju održivog korišćenja prirodnih resursa i dobara, koja imenom u nacionalnoj strategiji, imenom se poziva na Rio Tinto.To je verovatno prva takva nacionalna strategija bilo gde na svetu da Nacionalna strategija održivog korišćenja prirodnih resursa i dobara referiše na samo jednu kompaniju.Evo, citiram godine usvojena Nacionalna strategija, kompanija „Rio Sava Exploration“ iz Beograda sprovodi geološka istraživanja u jadarskom basenu u zapadnoj Srbiji kod Loznice. Prema rezultatima najnovijih geoloških istraživanja, Jadarski basen sadrži oko 227 miliona tona jadarita, ovde novootkrivenog litijumsko-bornog minerala koji je pronađen 2007. godine. Jadaski basen, odnosno Jadar se u pogledu količine i kvaliteta svrstava u jednu od najvećih ležišta borata i litijuma na svetu.Dalje svetu.Dalje Strategija kaže - procene su da će do 2020. godine učešće u proizvodnji litijuma iz Srbije činiti preko 10% svetske proizvodnje i preko 90% proizvodnje u Evropi. To pišu oni u Nacionalnoj strategiji 2012. godine, koji nam danas četvrti dan pričaju o tome da su protiv rudarenja litijuma. Eto o kakvom političkom licemerju je reč.Pored toga, to pričaju oni koji su valjda danas protiv rudarenja, u toj Nacionalnoj strategiji, usvojenoj 2012. godine, kaže se – poznavajući geološke potencijale Republike Srbije, kao i potrebe unapređenja rada rudarske industrije Srbije, Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja je odredilo dugoročan cilj povećanja učešća rudarske industrije Srbije u bruto nacionalnom dohotku sa sadašnjih 2% na preko 5% do 2020. godine.To vam u nacionalnoj strategiji pišu ljudi i usvajaju tu nacionalnu strategiju koji danas, pa i iz ovih klupa, svaki dan pozivaju građane Srbije na proteste protiv rudarstva. O takvom političkom licemerju je reč. Sa tim mi imamo posla.Pored toga, kaže se u nacionalnoj strategiji – potreban je razvoj ekspoloatacije litijuma i borata zbog toga što su to mineralni resursi od svetskog značaja i u celu investiciju, od istraživanja pa nadalje, i u Strategiji kaže, od istraživanja pa nadalje, ušla je jedna od vodećih svetskih rudarskih kompanija Rio Tinto.To piše u nacionalnoj strategiji koju su usvojili oni koji vam danas kažu da su protiv Rio Tinta, da su protiv litijuma, da su protiv rudarenja i da su zabrinuti za životnu sredinu.Moje sedmo pitanje - ako je sve to tako i ako ste protiv rudarenja i protiv Rio Tinta, zabrinuti za životnu sredinu i terate taj Rio Tinto koji ste vi doveli sa Drine, na koju ste ih doveli,

i time zakucali Rio Tinto, a onda sve to dodatno potvrdili nacionalnom strategijom u kojoj ste imenom uneli Rio Tinto i rekli da imaju sva prava, od istraživanja pa nadalje, ako ste protiv toga, moje sedmo pitanje je a zašto ste onda za kandidata za gradonačelnika Loznice stavili osobu čija je porodica prodala svoju zemlju Rio Tintu? To je moje sedmo pitanje. Zbog čega? Jel Jel niste mogli da nađete nekog drugog ko nije prodao zemlju Rio Tintu ili, u stvari, baš vas briga da li je neko prodao zemlju Rio Tintu ili nije prodao zemlju Rio Tintu, nego samo želite ovo da iskoristite, kao što je bilo i kao što je i moj kolega narodni poslanik o tome pričao, a i ministar u Vladi Republike Srbije, u stvari je samo ovo još jedna priča o političkoj borbi i nema veze ni oko čega je, nema veze ni kakve su posledice, važno je da vi vodite neku političku borbu?Danas vidim

Oni koji su nacionalnom strategijom proglasili litijum kao strateški resurs, a danas su protiv litijuma, danas kažu da strateškim resursom treba da proglasimo vodu i vodoizvorišta? Odlično. Apsolutno sam za, nego samo vas pitam kako, poštovani građani i građanke Republike Srbije, kada su do 2008. godine prodali sva vodoizvorišta?Godine 2002. slovenačka „Kolinska“ je kupila „Palanački Kiseljak“ iz Smederevske Palanke.Godine 2004. „Knjaz Miloš“ iz Aranđelovca je otkupila „Danube Foods Group“. Na kraju krajeva, i sve naše veće mlekare… imamo monopol protiv i sa kojim se sada borimo i dan danas.Godine 2005. „Coca-Cola“

kupuju BIP, koji eksploatiše i flašira mineralnu vodu, i to litvanska firma „Alita“ i švedska „United Nordic Beverages“.Godine 2008.

To je bilo preduzeće „Nova sloga“ iz Trstenika, za četiri miliona evra hrvatskom „Agrokoru“.Strateški resurs kažete? Vidim vi ste ga tretirali kao strateški resurs, vi iz opozicije, a u stvari je istina da sve ono što pričate danas suprotno ste radili dok ste bili vlast i u stvari jedini odgovor na sve ovo što su građani primorani da slušaju svih ovih dana i nedelja i meseci

deklaracija ili litijum? Neka se odluči gospođa Brnabić, a i vi kada sledeći put sedite tu, da je opomenete da se drži tačke dnevnog reda.Ona se nije držala tačke dnevnog reda, pa ja mogu samo nešto da joj kažem.Ljudi, večeras je u Šapcu veliki protest i u Arilju. Dođite na protest protiv litijuma, protiv uništavanja Srbije.Poziv svima da dođu ljudi u što većem broju, sveopšta pobuna protiv ovakvih koji su prodali zemlju. To je obaveza svakog od nas.Hvala lepo. Vidite, kad se pozivate na Poslovnik i kada tražite princip, prvo vi treba toga da se pridržavate.Gospodine Jovanoviću, ovo nije imalo nikakvog osnova, dobili ste reč, sačekala sam da završite do kraja s namerom, ali to vreme će se oduzeti vašoj poslaničkoj

kad su probali i vas da izbace, ustao je neki poslanik Srđan Milivojević i kazao je – mora gospođa Raguš da ostane u sali, treba neko da odgovori, nepristojno je kad se postave pitanja da neko ne ostane. Vi ste mi se zahvalili i ja sam rekao – pamti pa vrati. Nekako tako je bilo, bila takva neka vremena. Dakle, da odgovorim na pitanja, pošto kad neko pita red je i da dobije odgovor.Kad pitate i pričate o nekoj zajedničkoj deklaraciji, koliko vam je ta deklaracija važna i bitna, govori činjenica da je u skupštinsku raspravu došla posle mesec dana od njenog usvajanja na Svesrpskom saboru, a za nju ste odvojili 20 sekundi. Toliko je vama to važno i bitno da je 20 sekundi, po vama, dovoljno za taj strateški dokument i o toj deklaraciji ću govoriti u vremenu svog ovlašćenog predstavnika poslaničke grupe.Onda nam kažete da je 2006. godine, dve hiljadite i ne znam koje godine, nešto uradila Vlada Vojislava Koštunice. A što nas pitate? Pa samo lupnite rukom Milenka Jovanova , evo ga tu sedi ispred vas čovek i pitajte ga – bio si član te stranke, govorio si da je spas za Srbiju obaranje Vučića. Izvinite, nemojte vaše unutar stranačke sukobe da vodite ovde pred nama.Ja razumem i transparent koji ste razvili i na početku ovog zasedanja – lopovi, lopuže iz DOS-a, nećete pljačkati Srbiju, ali ne sa naše strane, nego tu gde sede vaši preletači iz DOS-a, pa se dogovorite među vama, među sobom ko je potpisivao, šta je potpisivao ali, gospođo Brnabić, ovo ste vi na fotografiji. Izvolte, i još kada kažete da je „Rio Tinto“ najgori za Srbiju, nije, naprednjaci i režim Aleksandra Vučića su mnogo gori. Hvala.